Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Sve vas skupa lijepo pozdravljam. Pa evo u stvari se radi o jednom vrlo maloj, a izuzetno važnoj izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama gdje se mijenja članak 205. do 45 godina služenja na 50 godina. Kao što je poznato od početka prvog mandata naše Vlade u središte je stavljen položaj hrvatskog vojnika čiji status i materijalna prava kontinuirano unapređujemo. Donijete su brojne mjere kojima smo poboljšavali uvjete života i rada vojnika, dočasnika i časnika Hrvatske vojske. Budući da je važećem zakonu u Službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske propisano da vojnicima, odnosno mornarima sa navršenih 45 godina na kraju te kalendarske godine prestaje djelatna vojna služba po sili zakona i da je na temelju utvrđene i personalne evidencije dio tih vojnika ne stječe pravo na mirovinu po posebnom zakonu koji uređuju umirovljenja za djelatne vojne osobe, a da su gospodarski rast i zapošljavanje ljudi prioritet gospodarske politike Vlade nakon provedenih analiza ocijenili smo da je toj kategoriji osoblja potrebno produžiti ostanak u djelatnoj vojnoj službi do navršene 50 godine. S obzirom na to da se u to vrijeme do kraja jesenskog zasjedanja Hrvatskog sabora kad je uočen taj problem nije mogla provesti potrebna procedura u Hrvatskom saboru uključujući i e-savjetovanje tu smo problematiku uredili privremenom uredbom sa zakonskom snagom koju je Vlada donijela 28. prosinca 2023. godine i koja je omogućila vojnicima i mornarima koji su navršili ove godine 45 godina života ostanak u djelatnoj vojnoj službi i nakon 31. prosinca 2023. godine. U međuvremenu smo proveli javno savjetovanje u trajanju od 30 dana za predloženi zakon koji je Vlada dostavila Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje. Stoga se predlaže donošenje ovog zakona kako bi se navedena problematika uredila i omogućilo vojnicima, odnosno mornarima ostanak u djelatnoj vojnoj službi do navršene 50 godina života. Time se i u toj kategoriji vojnog osoblja omogućuje odlazak iz vojnog sustava uz mogućnost ostvarivanja prava na mirovinu, te im se na taj način omogućuje bolja tranzicija za život u civilnoj zajednici. Hvala Hvala državnom tajniku. Idemo sa replikama, prvi je na redu kolega Dretar. Izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine državni tajniče svi smo svjesni trenutne poprilično intenzivne rasprave u hrvatskoj javnosti o potrebi za podizanjem što vojne sposobnosti i Hrvatske vojske, što naravno svjesnosti o potrebi za podizanjem vojne sposobnosti hrvatskih građana. Priča se i o uvođenju neke vrste obveznog ili neobveznog vojnog roka. U svakom slučaju činjenica jest da se u trenutku međunarodnog okruženja moramo spremati za podizanje borbene obrambene prvenstveno sposobnosti Hrvatske vojske. Možete li nam u kratkim crtama u jednome odgovoru, jednoj minuti dati otprilike kratki presjek trenutnog stanja odnosno potencijala i kapaciteta Hrvatske vojske budući da se oko toga u javnom prostoru pojavljuju razne spekulacije između 8 pa do 30 000. Hvala vam unaprijed na odgovoru.

sa svim svojim ustrojstvenim cjelinama je spremna izvršiti sve zadaće koje su predviđene Ustavom i zakonom za nju. Sve ovo drugo što je već sada i do sada komunicirano i rečeno mislim da je već dovoljno rečeno u ovom trenutku o svemu ovome i od strane predsjednika Vlade i od strane potpredsjednika i ministra obrane. Evo neki dan i kolege državnog tajnika Jakopa, tako da ta tema zaslužuje jednu onako stručnu analizu i vrlo, vrlo vrlo, vrlo ozbiljnu raspravu, a ne ovako na ovakav način tako da ja mislim da ne možemo danas … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … sa tim Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa glavnim tajnikom, evo kao što ste rekli i današnje izmjene zakona prije svega idu u interesu vojnih djelatnih osoba, odnosno da je i čovjek i vojnik stavljen u fokusu mandata ove Vlade. Osim toga i zainteresiranost mladih za dolazak, dakle u Ministarstvo obrane sigurno iziskuje da to sve prate i određena materijalna prava. Mi svjedočimo da je proračun i ove godine povećan za praktički 11% nego prijašnje godine, a ako ćemo gledati od početka mandata to veći, veći je za preko 122%, ako uzmemo i povećanje i osnovice i svega onda vidimo da osim ovih izmjena to sve prate i određena materijalna prava, pa ako možete reći dakle što očekujete i uz povećanje proračuna, ali i uz povećanje materijalnih prava i fokusa na i sadašnje vojnike, ali i oni koji želi postati. Branko (HDS)** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Da, proračun Ministarstva obrane raste iz godine u godinu i mi smo na tome zahvalni naravno i Vladi RH, ali i vama saborskim zastupnicima koji dižete ruku jer ste prepoznali potrebu ulaganja u Hrvatsku vojsku koja je niz godina nažalost bila onako negdje sa strane. U odnosu na 2016. godinu proračun je doslovno duplo povećan i radi se o velikim ulaganjima u materijalni, materijalni dio, ali radi se i o ulaganjima u ljudstvo, ljudske potencijale koji su temelj u krajnjem slučaju vojske i mi smo u onom okvirima postojećih zakonskih mogućnosti već napravili niz mjera tijekom prošle godine kako bi i zadržali ljude i privlačili nove ljude i dnevno razrađujemo modele kako bi unaprjeđivali ovaj sustav. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, ja ću malo povezati sa svojom strukom pa interesiralo me kakva je situacija sa medicinskim osobljem u vojnoj službi odnosno u MORH-u, pa sam malo gledala i evo i uvodno se iznenadila sa nekim uvjetima koji se nude o mogućnostima specijalizacije, nekakvog napredovanja itd., pa me zanima koliko je trenutno medicinskog osoblja, dakle vojnih liječnika zaposleno u MORH-u, koliko je žena odnosno muškaraca, dakle kakva je struktura, kolika je prosječna dob, s koliko idu u mirovinu i ono najvažnije kakva su primanja, dakle za one koji su sa specijalizacijom odnosno bez specijalizacije, dakle ovisno kakav im je i čin jel, dakle jesu li natporučnici, bojnici. To koliko sam naučila ima veze sa specijalizacijom, pa evo čisto struktura primanja itd. Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepa. Pa u sustavu Hrvatske vojske Ministarstva obrane je negdje oko 100-tinjak osoba, dakle medicinskog osoblja što liječnika, što tehničara, medicinskih sestara i to zadovoljava naše potrebe koje imamo u tom dijelu struke. Ima podjednako je i muškaraca i žena, nemamo mi više tih problema da velim tako, mi smo kao vojska iznad prosjeka ustvari europskog u položaju muškarca i žene, dakle imamo veći postotak žena nego što je recimo neki europski prosjek, a oko specijalizacije one se redovito provode sukladno već struci koja to rješava, pa mi to sve rješavamo mislim. Plaće mislite kolike su plaće liječnika… …/Upadica se ne razumije./… … a ne znam sad napamet, ali nemaju loše plaće, nemaju loše plaće. Hvala lijepa gospodine predsjedniče sabora. Uvaženi državni tajniče i glavni tajniče ministarstva, pa uz ove izmjene i dopune zakona koje striktno idu na dobrobit naših vojnika i njihovih službi te ostvarivanju mirovine nakon službe i reintegraciju u društvo, ministar obrane je dolaskom kao novi čovjek u ministarstvu donio je još posebne odluke koje su također povećale standard naših vojnika. Za 10% povećao je plaće službenicima i namještenicima Ministarstva obrane, pa recite mi kako je to zapravo odjeknulo u ministarstvu i da li je to jedna od bitnih mjera u svim nizu mjera koje su kroz sve godine činjene kako bi Hrvatska vojska bila što bolje opskrbljena i materijalno, ali i tehnički. Branko (HDS)** Hvala lijepa zastupniče. Pa kao što sam rekao maloprije, dakle u okviru zakonskih mogućnosti mi pronalazimo načine kako stimulirati ljude, kako im podići njihova prava, kako ih materijalno činiti činiti zadovoljnijim. Sigurno je da svako povećanje posebno ona povećanja koja su i odlukom Vlade bila od 40, 60, 80 eura što smo mi praktički za vojsku isto posebnom odlukom ministra napravili je pozitivno odjeknulo u sustavu. Da je to dovoljno, nikome nije dovoljno svi smo toga svjesni, ali takvi pomaci sigurno čine jedan veliki korak prema jednom pozitivnom ozračuju i zadržavanje ljudi. To nam je najbitnije, ali i privlačenju novih ljudi. svaki taj cent, svaki euro koji uspijemo negdje uštedjeti i gledati, uvijek gledamo kao to usmjeriti prema ljudima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Šašlin, izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, pa sigurno jedan od bitnih osim materijalnih prava naših hrvatskih vojnika, jedan od bitnih čimbenika afirmatizacije vojničkog poziva sigurno je i njihov razmještaj odnosno razmještaj što bliže vlastitim domovima kako bi mogli osnivati svoje obitelji itd. osnivat normalne, normalne životne uvjete ostvarivati. U tom procesu povratka Hrvatske vojske u gradove u kojima je ona i bila nekada dosta se već otišlo tako da je Hrvatska vojska vraćena i u Varaždin i u Knin, u Vukovar i sada je koliko znamo trenutno proces povratka Hrvatske vojske u Baranju odnosno u vojarnu u Belome Manastiru,

Da, pred 2 ili 3 godine smo započeli taj proces da se već u natječaju, kada se raspisuje natječaj za prijem novih djelatnih vojnih osoba odredi mjesto služenja kako bi ti naši mladi vojnici, vojnikinje i vojnici odmah vidjeli gdje je to njihovo mjesto i kako bi se lakše odredili jer smo imali situacija da su često puta odustali od ulaska u sustav ako su recimo oni bili iz Slavonije, a dobili su posao u Kninu, to ne ide i ova sad stvar nova koja se događa sa Belim Manastirom dakle razrađuje se taj model, plan je da do '26. godine tamo se vrati vojska, će isto utjecati na priliv dakle vojnika i smanjenje troškova i zadovoljstvo tih vojnika, to je najveća stvar da ljudi budu zadovoljni.

gdje su pobrojani određeni izazovi koji sigurnosni i drugi. Obzirom da je od 2017. godine došlo do značajnih promjena u okruženju i na svjetskoj sceni, razmatra li Vlada reviziju dokumenata strateških i strategiju nacionalne sigurnosti i strategiju obrane, to posebno u kontekstu i ove zadnje teme koja je, koja je došla u eter, a to je uvođenje vojnog roka. Inače što se tiče pitanja vojnog roka, ja mislim da su agenti obavještajnih službi zemalja koje su zainteresirane za to što mislimo o uvođenju vojnog roka, potpuno zbunjeni i da su stvari ne znaju što bi javili u svoje u svoje centrale kada slušaju nas kako o tome raspravljamo. Dakle, razmatra li Vlada reviziju dokumenata, strateških dokumenata koje je sabor donio 2017.? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite Dakle službe ministarstva rade kontinuirano na praćenju svih tih dokumenata i situacije i mi u principu pripremamo dokument strategiju obrane, novu strategiju obrane, razmatramo i pripremamo i dokument dugoročnog plana razvoja, razmatramo čak i potrebe izmjena zakona koji će naravno slijediti ove dokumente, očekujemo da to u nekom doglednom budućem vremenu, nadamo se ne tako dugačkom, a u krajnjem slučaju u programu rada sabora ste vidjeli da je u ovom kvartalu zadnjem ove godine planirana donošenje novog Zakona o obrani i novog Zakona o službi u oružanim snagama, a sve to skupa će naravno pratiti i ovi dokumenti …/Upadica I sad stvarno zadnja replika, kolega Deur. Izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** E hvala poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, s obzirom da izmjene i dopune ovog zakona ispravljaju mnoge ne samo nepravde nego cijeli sustav vrijednosti oružanih snaga. Sami znamo da smo imali dva ugovora nekad jer smo ljude od 28 godina gubili na ulici pripremljeni financijski u koje je uloženo jako puno novaca u čovjeka i nakon toga smo ga imali na ulici spremnog za nastavak međutim na žalost to nije napravljeno. Danas sa ovim zakonom koji je napravljen dobiva jednu kvalitetu, sigurnost toga čovjeka ali i njegovo znanje koje će prenesti na mlade naraštaje. Sve ovo što se događa nadovezujući sve ovo što je gospodin Bauk rekao, u mnoge i vojarne i sve što je vraćeno i sigurnost i ulaganje u čovjeka, ova Vlada što je radila, ne vraćaju se da bi nekoga kritizirali nego jednostavno da jasno kažemo

Hvala lijepa zastupniče. Mi u stvari, vi ste to dobro rekli popravljamo, malo popravljamo zakon iz 2018. godine koji je već ispravio ove nepravde koje su bile vezano na ova dva, tri ugovora i vrlo rani odlazak iz vojske bez ikakvih prava. Dakle, sada se ovdje radi o jednoj kategoriji ljudi koja je zahvaćena dobnom granicom da tako kažemo i stvarno nije normalno da čovjek s 45 godina izađe iz sustava vojske. U njega kao što ste rekli je uloženo, on je i školovan, on je obučen i na jedanput on nije nigdje. stvarno je ovo jedan dio koji treba stvarno odraditi. Ali u svakom slučaju, trebat će se još pozabaviti sa više tih stvari. Evo mi smo recimo u prošloj godini zadržali preko 300 ljudi po mogućnosti ono 1 plus 1 da mogu ljudi ostati još do dvije godine u sustavu. Hvala vam. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ. Ne. Otvaram raspravu, prvi na redu Klub zastupnika SDP-a i poštovani kolega Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovani glavni tajniče ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u oružanim snagama koji u osnovi, dakle ove odredbe su već na snazi Uredbom o izmjeni Zakona o službi u oružanim snagama koje je donijela Vlada RH za vrijeme zimske, za vrijeme ove stanke, Ustavne stanke u radu radu sabora. On, ona njime se dakle umjesto prestanka službe s 45 godina po sili zakona, definira da služba prestaje u navršetkom 50 godina života i time se jednom broju vojnika, jednom broju ljudi na službi u oružanim snagama produžava služba za još 5 godina. Načelno nemamo ništa protiv takvog rješenja. u svojoj osnovi tiče se također popunjavanja redova oružanih snaga RH, ali ne sa onima na kraju karijere odnosno sa ostankom onih koji su na kraju svoje vojne službe nego sa onima koji bi trebali doć na početak vojne službe, treba dakle podsjetiti na to da su strateški dokumenti RH doneseni u Hrvatskom saboru, da u njima nije bilo većih prijepora političkih stranaka dakle oko strategija koje su donesene i da je, da su događaji koji su od 2017. godine do danas, a posebno od 2022. dogodili da zahtijevaju da se još jednom analiziraju i eventualno dopune ili izmjene određeni strateški dokumenti kako bi se i na toj formalnoj strateškoj razini akceptiralo promjene koje su se u svijetu dogodile u ovih nekoliko godina. Naime, čitajući Strategiju nacionalne sigurnosti, a posebno dio koji se tiče sigurnosnim prijetnjama, rizicima i izazovima ne možemo se oteti dojmu da je, da to zahtijeva određeni dopunu ili popravak. Između ostalog koje su sigurnosne prijetnje, rizici i izazovi definirani u važećoj Strategiji nacionalne sigurnosti? neriješena pitanja o razgraničenju s pojedinim susjednim državama, to je vrlo visoko stavljeno na, na, u, u rang, u rang sigurnosnih prijetnji i ugroza iako se o tome u zadnje vrijeme baš i i ne govori puno, a najviše se govori o razgraničenju sa zemljom koja nam je saveznica, dakle sa Slovenijom. Također govori se o geopolitičkom položaju i članstvu u EU i NATO-u da smo zahvaćeni geopolitičkim sučeljavanjima. Ono što je 2017.g. trpio izraz sučeljavanje, sad je postalo nešto, nešto ozbiljnije. Također oblici hibridnog djelovanja,

koji je bio dakle na Banske dvore predsjednik Vlade govori isključivo kao teroristički napad iako su stručne službe to ipak iznijele izvan djelovanja dakle terorističke skupine i stavili u djelovanje pojedinca. Nadalje, ekstremističko djelovanje pojedinaca i skupina, zatim korupcija u javnom sektoru, to je navedeno kao ugroza nacionalne sigurnosti, organizirani kriminal, informatizacija društva, pa kibernetičke prijetnje, međuovisnost svjetskog gospodarstva, negativna demokratska struktura struktura i klimatske promjene, dakle to je sve navedeno kao sigurnosna ugroza i prijetnja RH. Ništa od toga ne čujemo u javnom prostoru osim povremenih predizbornih i prigodničarskih rasprava o tome treba li vojni rok uvesti, treba li bit tečaj, trajat jedan mjesec, tri mjeseca itd.. Podržavajući ovaj prijedlog zakona želio bih ponovno apelirati na one koji u javnom prostoru istupaju o sigurnosnim temama da mogu zbunjivat neprijatelja, ali paušalnim ocjenama se zbunjuju i hrvatski građani i možda se nepotrebno, a možda i potrebno, ali vjerujem da je nepotrebno, širi panika. Dakle treba pristupiti trezveno, treba pristupiti odgovorno, objektivno i donijeti najbolje odluke za budućnost i Oružanih snaga i za budućnost Hrvatske, hvala. Drugi će govorit u ime Domovinskog, Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani kolega Dretar, izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam poštovani g. predsjedniče sabora. Poštovani predstavnici Ministarstva obrane, kolegice i kolege, naravno Klub zastupnika Domovinskog pokreta suglasan je i sa hitnom procedurom, te naravno i sa Nacrtom prijedloga zakona u izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama RH i podržat ćemo ga naravno u glasovanju. No eto nekoliko kratkih rečenica, izmjenom naime Zakona o službi u Oružanim snagama RH propisuje se podizanje dobne granice sa 45. na 50.g. života za vojnike i mornare za stjecanje uvjeta za prestanak službe po sili zakona, tako naime piše u zakonu. Naime, određenom broju vojnika koji su primljeni na temelju ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme prema dosadašnjem Zakonu o službi u Oružanim snagama RH djelatna djelatna vojna služba prestaje po sili zakona sa navršenih 45.g. života, zbog čega ne ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu, tako piše i u tekstu obrazloženja zakona. Podizanjem dobne granice za ostanak u službi do navršenih 50.g. života omogućit će im se odlazak iz vojnog sustava uz ostvarivanje prava na mirovinu. Poboljšanje egzistencijalnih mogućnosti i materijalnih prava vojnika, što uključuje i stambeno zbrinjavanje, važan je motiv pri odluci hoće li neko uopće postati pripadnik Oružanih snaga. O materijalnim uvjetima pripadnika Oružanih snaga isključivo ovisi hoćemo li imati motivirane i snažne vojnike u opasnim vremenima koja su sada i u još opasnijim vremenima koja dolaze, vremenima koja nas jasno upozoravaju na veliku mogućnost za novi globalni sukob, o čemu Domovinski pokret stalno govori. Nemojte nas optuživati za zveckanje oružjem, vi predstavnici medija, vi Facebook mudraci, prizivanje ratova to nije. Nemojte ismijavati vraćanje vojnog roka u bilo kojem obliku. Istovremeno naravno moramo shvatiti da je poboljšanje materijalnih prava pripadnika Oružanih snaga uvjet bez kojeg se ne može naprijed. S obzirom na najnovija geopolitička preslagivanja i vrlo konkretne sigurnosne ugroze koje više nitko ne može nijekati nećemo se samo zaustaviti na materijalnim pravima pripadnika Oružanih snaga nego moramo posegnuti za poboljšanjem tehničkih sredstava naoružavanjem i naravno povećanjem broja vojnika i vojnikinja sposobnih da u određenome trenutku adekvatno odgovore na sve moguće vrste vojnih vojnih nesigurnosti, da ne kažem napada na teritorij RH. Sustavnog razvoja obrane i zaštite bilo naših granica, bilo naših građana nema bez oba segmenta i poboljšanja materijalnih prava pripadnika Oružanih snaga i istovremenog tehničkog napretka i naoružavanja. Doktrina ratovanja u Domovinskom ratu daleko je iza nas, našu vojsku moramo pripremati za nove načine ratovanja, otvoriti o tome široku javnu raspravu i to ljudi moji nije nikakvo poticanje na rat ili prizivanje ratnog sukoba, nego podizanje svijesti o značaju službe u Oružanim snagama i značaju društvenog i političkog konteksta u kojem se Hrvatska danas nalazi. Cilj i ove Vlade, ministarstva i svih nas jest stvoriti dobro organiziranu visoko profesionalno i modernu motiviranu oružanu snagu kadru služiti u mirnodopskim uvjetima i biti jamac obrane države. To podrazumijeva sve ono o čemu Domovinski pokret govori, a to je između ostaloga povratak obveznog vojnog roka, naoružavanje, opremanje i modernizacija naše vojske što naravno traži i ozbiljna materijalna sredstva. Prema to nije popularno, ali moramo biti svjesni da sve zemlje u okruženju pojačano izdvajaju iz svojih proračuna u svrhu podizanja sposobnosti, obrambenih sposobnosti, naoružavanja i ulaganja u proizvodnju vojne opreme i tehnike. Aktualni trenutak i naoružavanja i podizanja vojske u našem susjedstvu ne ostavlja nam prostor da se bavimo jeftinim politikantstvom ili populizmom pa onda vidimo u javnom prostoru pitanje koliko vrtića smo mogli napraviti za novac koji bi odvojili za vojsku. Dakle, takvim facebook mudracima postavite jedno osnovno pitanje, ako nećemo imati svoju vojsku na ovaj teritorij doći će vojska neke druge države, a kada vojska druge države dolazi na teritorij naše države budite sigurni da ne dolazi sa namjerama da nam pomogne u sadnji tulipana nego tih vrtića koje spominjete više biti neće. Pogled na e-savjetovanje jasno nam pokazuje i zamolio bih gospodina državnog tajnika, a i vidimo u e-savjetovanju da je prijedlog gospodina Milivoja Bačića primljen na znanje. Smatram da se radi o razumnom pitanju da se u članak o Zakonu o službi u Oružanim snagama, znam da nije predmet današnje rasprave, ali dozvolite samo da spomenem da se dodat stavak kojim se djelatnim vojnim osobama koje su u Oružanim snagama odradile puni radni vijek, stekli pravo na punu starosnu mirovinu uz častan otpust i prestanak djelatne vojne službe, omogućilo pravo na troškove selidbe iz dotadašnjem mjesta rada odnosno u tome trenutku mjesta umirovljenja u njihovo trenutno mjesto prebivališta. da se kod izrade novoga Zakona o službi u Oružanim snagama RH o tome treba svakako povesti računa. Kada govorimo o potrebi podizanja kao prvo svijesti o trenutku u kojem se nalazimo idemo stvarno malo razmišljati gdje se nalazimo već sam zemljopisni izgled Hrvatske pokazuje nam da smo zemlja koja je poprilično strateški teška za braniti. Kada bi se igrali tzv. ratnih igara i zamišljali neke scenarije u slučaju nastavka ruske agresije na Ukrajinu, širenja te agresije prema zapadu Europe tamo su Poljska i Mađarska. Mađarska je naš najbliži susjed što znači da smo u slučaju širenja vojnog sukoba prva zemlja do rata. Neka ne zamjeri kolega Orban, ali jedan od scenarija razrada tzv. najcrnjih scenarija u slučaju širena i jačanja ruske agresije pokazuje nam da postoji i mala, ali nju treba razmotriti šansa da Orban nužno ne bude prijatelj Hrvatske u tome trenutku. I o tome molim vas razmislite. Naše dvije zemlje dijeli samo Drava, o tome moramo ozbiljno razmisliti. Kada gledamo situaciju na globalnoj razini, zapadni svijet, zapadne ideje, zapadne vrijednosti doimaju se u potpunosti čvrstima. No, što je to BRICS? Znate li što je BRICS? Dakle, to je savez u kojem su Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južnoafrička Republika, a nedavno su mu pristupili Egipat, Etiopija, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati. To je jedan politički gospodarski savez koji je naravno početno namijenjen za intenzivniju gospodarsku suradnju zemalja članica kao protuteža ovom ajmo to tako reći zapadnom trgovinskom kompleksu, a između ostalog i zapadnom načinu života. Hoće li se jednoga dana u budućnosti ta dva kompleksa sukobiti? Idejno se već sukobljavaju, politički se već sukobljavaju, ratno se već sukobljavaju. Hoće li to prerasti u nešto ozbiljnije, u nešto šire, u nešto europsko ili ne daj Bože globalno možemo naravno samo pretpostavljati. da malo popričam i sa onima koji kažu da smo mi zemlja članica NATO-a što jest apsolutna istina i da kao takvi dolazimo u trenutku bilo kakvog napada na Hrvatsku, dozvolite mi da pročitam Članak 5. jer jednostavno ne mogu ga naučiti napamet. Članak 5. Sjeveroatlantskog ugovora kaže, stranke su suglasne da će se oružani napad na jednu ili više njih u Europi ili Sjevernoj Americi smatrati napadom na sve njih te su stoga suglasne da će u slučaju takvog oružanog napada svaka od njih u ostvarivanju prava pojedinačne ili kolektivne samoobrane priznatog Člankom 51. Povelje UN-a pomoći stranki ili strankama u ugovoru koje su napadnute, i ovo je sad zanimljivo, poduzimajući odmah pojedinačno i zajedno sa drugim članicama mjere koje se smatraju potrebnima uključujući uporabu oružane sile radi uspostavljanja ili održavanja sigurnosti Sjevernoatlantskog područja. Povijest je puna primjera u kojima smo bili sigurni u pomoć onih čijih smo u određenom trenutku bili vazali. Sada nismo vazali niti NATO-a, niti EU, ali podsjećam vas da je peti članak NATO ugovora aktiviran samo jednom. 11. rujna 2001. godine zbog napada na svjetski trgovački centar i Pentagon, dakle na tlu SAD-a. Taj je naravno napad dalje izazvao silne političke, između ostalog i vojne turbulencije najprije na području Bliskog istoka, uzrokovao je hvala Bogu i pad režima Sadama Huseina, kasnije i arapsko proljeće, a nekako posredno i ovaj ogromni val migracija od kojeg trpi cijela Europa. To je sve eto nažalost rezultat tih geopolitičkih tremora, tih geopolitičkih potresa, a nama je da se zapitamo nešto što je budući da se bavimo politikom, način na koji bi trebali razmišljati. U slučaju napada na teritorij RH, smatrate smatrate li da će se snage NATO-a angažirati trenutno punom snagom i iznimnom odlučnošću. Pa o tome će se drage moje dame i gospodo tamo negdje raspravljati. Nećemo iste sekunde doživjeti odlučan, brz, učinkovit oružani odgovor snaga NATO-a, to budite sigurni. Dakle Hrvatska i njena vojska moraju biti spremne da amortiziraju prvi udar. Opet ponavljam nemojte me smatrati ratnim huškačem, ja govorim o scenarijima, ne dao Bog da se ikada ostvare. Hrvatska mora biti spremna na prvi udar, mora ga biti spremna zaustaviti, a u trenutnom stanju Hrvatske vojske, bojim se da to nismo spremni. I zato poziv i hvala gospodinu premijeru što je poslušao rečenice zastupnika Domovinskoga pokreta, hvala i ministru što razmišlja razumno, ne hrvatska javnosti nitko ne huška na rat, nitko ne želi uzeti vaše sinove i natjerati ih da lašte puške i vojničke čizme, premda vi to poneki smatrate potpunom besmislicom. Drage moje dame i gospodo, u trenutku kada Hrvatsku granicu pređu avioni, tenkovi i oružano pješaštvo, vidjet ćete da je obučiti, uvježbati vaše sinove za obranu Hrvatske, od najveće važnosti za očuvanje pa i budućnost Hrvatske države. Što se tiče kao što sam rekao na početku, ovih izmjena Zakona o službi u oružanim snagama, Klub zastupnika Domovinskog pokreta ih bezrezervno podržava. Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Bileka, govoriti poštovani kolega Klasić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Mi kao stranka podržavamo bezrezervno ovaj zakonski prijedlog kojim se zapravo ispravlja višegodišnji i neshvatljiv previd kojim se hrvatski vojnik ostavljao u zrakopraznom prostoru od prestanka službe do stjecanja uvjeta za mirovinu. Ali to je mjera koja se donosi dugoročno će utjecat na razvoj oružanih snaga kao i privlačenje novih vojnika i vojnikinja u Hrvatske oružane snage. Iskoristit ću zato ovu raspravu da pokažem ukazat na puno ozbiljniji problem, a kojima se tek sada počelo ozbiljnije pričati. Do sada je bio zanemaren iako smo i mi kao stranka višekratno na njega upozoravali. Pokušaj ruske okupacije Ukrajine iz temelja je promijenio sigurnosnu arhitekturu Europe, vjerovanje u Europu kao u oazu sigurnosti i mira pregazili su ruski tenkovi koji su krenuli krenuli prema Kijevu. Pardon. Građani Ukrajine morali su se suočiti sa okrutnom stvarnošću da će svoju slobodu i državnost morati branit svojim životima. Budimo iskreni, svijet i Europa su zadnjih godina postali nesigurno mjesto kojima je potrebna samo mala iskra da pokrene novi globalni sukob, a mi koji smo imali Domovinski rat doslovno nedavno, znamo što takav sukob znači za svakog od nas, naše građane kao i našu državu. Većina građana europskih zemalja kao i naših građana okrenuta je vlastitim egzistencijalnim problemima te pri tom nesavjesno zanemaruje činjenicu da aktualna sigurnosna situacija na istoku Europe predstavlja jednu od najozbiljnijih prijetnji europskoj sigurnosti od završetka Drugog svjetskog rata. Činjenica da se Hrvatska nalazi u takvom geostrateškom prostoru, da je sustav kolektivne obrane vrlo korisna stvar i da nam sudjelovanje u NATO-u, savezu djelomično podiže razinu sigurnosti ali nemojmo se lagati, samo kao logistička baza. Hrvatska se treba prvenstveno osloniti na svoje oružane snage kao isključivi jamac opstojnosti naše domovine dok saveznička potpora koja je neupitna, uglavnom je vezana za vremenske periode. Druge opcije nemamo, a dobro znamo što alternativa donosi kao što smo i svjesni i o Ukrajinci kakva bi sudbina čekala njih u slučaju poraza i zato nemojmo imati kratko pamćenje i zavaravati se nego učimo nešto iz naše povijesti. Ruska agresija je pokazala da europske članice NATO-a nemaju dostatnu kvantitetu da učinkovito pokriju granicu sa Ukrajinom, Bjelorusijom i Rusijom, a kamoli da bez značajnog povećanja snaga brinu o sigurnosti Europe. Rat u Ukrajini nam iz dana u dan pokazuje da je brojnost još uvijek jednako važan čimbenik kao i opremljenost oružanih snaga. Ponovno uvođenje obaveze služenja vojnog roka od nedavno je bilo vrlo osjetljiva tema, sa snažnim protivljenjem dijela javnosti. Rat u Ukrajini temeljito je promijenio odnos europske javnosti prema vojsci, a istovremeno i prema temi služenja vojnog roka. U slučaju izbijanja rata i pojave neposredne ratne opasnosti oružane snage RH mogu narasti tek na 35 tisuća pripadnika. Oko 14 tisuća aktivnog sastava plus 21 tisuća pričuve i to u najboljim procjenama. To ni iz daleka nije dostatno za obranu državnog teritorija. Tijekom Domovinskog rata Hrvatska vojska je brojala oko 200 tisuća pripadnika. Što se tiče RH, mora se naglasiti da obaveza služenja vojnog roka nikad nije ukinuta nego je tek suspendirana odlukom ovog sabora iz listopada 2007. godine i provodi se od 1. siječnja 2008. godine. I dalje se važećim Zakonom o obrani predviđa obavezno služenje vojske u razdoblju od 6 mjeseci i to na temelju čl. 47. Ustava kojim se propisuje opća vojna obveza. Tadašnja sigurnosna procjena bila je da je okruženje stabilno i da ne postoj vanjska ugroza. Danas je situacija bitno drugačija i vrlo je realna opasnost da može doći u okviru ove krize u Ukrajini i do pokušaja političke destabilizacije zemalja u našem neposrednom susjedstvu. U Crnoj Gori koja je i članica NATO-a je od nedavno na vlasti koalicije koja u sastavu ima i proruske stranke, predsjednik parlamenta dolazi iz tih redova. Crnogorski mediji na dnevnoj bazi javljali su o otkrivenim sastancima proruskih i crnogorskih političara i agenata ruskih tajnih službi. Proruska stranka otvoreno su prijetile demonstracijom i blokadom prometnica i kako su govorili još, ako će trebati još puno više u Crnoj Gori. Republika Srpska tempirana je bomba koja samo što nije eksplodirala, detonator te bombe nalazi se u Moskvi, ne u Banja Luci i vrlo je vjerojatno da će bit aktiviran kako bi se smanjila logistička potpora Ukrajini i dodatno poremetio sigurnosni koncept EU i NATO pakta. Sve izvjesnije pogoršanje političke i sigurnosne situacije zahtijevat će znatno učinkovito osiguranje Hrvatska sa, sa BiH dijeli čak 1011 km granice i za njeno osiguranje trebat će nekoliko puta više vojnika od sadašnje mogućnosti. Ako i snage NATO-a dođu u većem broju u BiH kako bi se spriječilo moguće nastavljanje krize, osiguranje državne granice i dalje će biti isključivo naša obaveza. Iz rata koje je Rusija započela u Ukrajini trebali bi izvući pouku. Trenutno vjerojatno imamo 10-tak tisuća ljudi koji su prošli vojnu obavezu i znaju rukovati oružjem, ali drugi ne znaju. Znamo mi stariji, ali od nas više nema neke velike koristi i nema nas dovoljno. U Europi je 15 država zadržalo obavezu služenja vojnog roka, međutim on se razlikuje od države do države, dio država ima vrlo liberalne politike, dok vrlo mali dio država provodi politiku pozivanja svih vojnih obveznika. Osnova okosnice ovih sistema jesu privilegije za mlade ljude koji odsluže vojsku jer svi koji odsluže vojni rok imaju brojne prednosti u tim zemljama, od prednosti pri zapošljavanju u državnim službama do poreznih pogodnosti i olakšica. Činjenica da Hrvatska s obzirom na vrlo mali broj stanovnika, sve starije stanovništvo i drastično veliko iseljavanje, prije svega mladih, baza je za povećavanje pričuvnog sastava Oružanih snaga postala je sve lošija. Povratkom obveznog služenja vojnog roka ili barem programa samoobrambenog osposobljavanja o kojemu se sada priča, znatno bi se povećala raspoloživa pričuva Oružanih snaga, te značajno doprinjelo podizanju sigurnosnih kapaciteta koji je nužan s obzirom na to da sigurnost države utječu među ostalima i na sigurnost ulaganja u našu domovinu, kao i na naš turizma koji nam je jedna od, postao od važnijih privrednih grana. Ovo pitanje doslovno se tiče svih stanovnika Hrvatske, od potencijalnih ročnika, njihovih roditelja, braće i sestre, pa sve do visokoškolskog sustava. Zato uz sve navedene razloge smatram da za donošenje konačne odluke je potrebna hitna javna rasprava jer vremena za beskrajne javne rasprave su prošla, u vremenu eskalacije napetosti u svijetu i trebali smo djelovati doslovno jučer. Kako je ovo pitanje za koje je potrebno nacionalni konsenzus i o čemu će već sutra zavisit opstanak naše države, smatram da o ovom pitanju trebamo provesti i hitni nacionalni referendum i to što prije kako bi se mogao utvrditi dugoročni plan razvoja Oružanih snaga i obrane RH. Novi politički sigurnosni odnosi u Europi traže i nove mjere odgovore, značajno dugoročno povećanje proračunskih izdvajanja za HV i znatno više od 2% BDP-a, te osiguranje dodatnih snaga novaka doslovno preko noći postali su nova realnost u Hrvatskoj, kao i u EU. Kako bi to osigurali potrebna su hitna ulaganja u materijalna primanja kroz povećanja prihoda pripadnika Oružanih snaga, kao i značajne beneficije i porezne olakšice za sve dragovoljne ročnike HV-a, te zanavljanje borbenih sustava,

Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolege i kolegice. Evo košto je, košto je na uvodu već istaknuto od početka ovog mandata ove Vlade središte smo stavili u hrvatskog vojnika, u časnika, u njegov status, u materijalna prava, kontinuiranim i značajnim unaprjeđenjima. Budući da je u sadašnjem Zakonu o službi u Oružanim snagama RH propisano da se vojnicima odnosno mornarima sa navršenih 45.g. života na kraju te kalendarske godine prestaje djelatna vojna služba po sili zakona i da se na temelju analiza utvrđenoj da je dio tih vojnika izlazi iz vojne službe. Svjesni svih onih događanja koja smo imali u prošlosti, danas sa ovim zakonom, sa prijedlogom zakona i dopuna uistinu dobivamo kvalitetniji način rada gdje je hrvatski časnik, vojnik u kontinuitetu dobiva bolju službu. U kontekstu promjena u sigurnosnom okruženju, te efikasnijeg odgovora na nove sigurnosne izazove, a svjesni, osobito rata ukrajinsko ruskog, vidimo u kojoj situaciji se u zadnjih nekoliko godina promijenio cijeli sustav u kojem živimo i da Europa i svijet više nisu isti i da danas HV i njezini časnici u svakom pogledu moramo biti uistinu osposobljeni u svim segmentima od tehničkog do ljudskog. HV godinama je postala više od brenda, kao članica NATO-a svjesni smo i jasni sa kojim kvalitetnim načinima svi HV doživljavaju, da je to jedan brend u svijetu i u Hrvatskoj. Od početka Vlade mandata Andreja Plenkovića fokus rada Ministarstva obrane je na čovjeku. On je središte obrambenog sustava, donesene su brojne značajne mjere vezane uz poboljšanje materijalnih prava, uvjeta i rada vojnika, vojnika, dočasnika i časnika. Nešto ću o tome više u pojedinačnom reći, ne da bi se vraćali u prošlost, ali moramo osvijestiti i vidjeti što je HV i načela bila prije dolaske hrvatske Vlade, HDZ-a i u kojim načelima je to zatečeno i u kojim pogledima sagledavala se hrvatska vojska pa i ovaj zakon ako se sjetimo da je sa dva ugovora su ljudi izlazili nakon drugog ugovora su izlazili iz hrvatske vojske, stavljeni na ulicu. A s obzirom da znamo sa svim resursima materijalnim, financijskim kolko je uloženo u te ljude. Donose značajne promjene u sustavu profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba radi učinkovito višegodišnjeg planiranja i boljeg sustav upravljanja osobljem. Radi što boljeg upravljanja u hrvatskoj vojsci učinjeno je pomlađivanje zapovjednog kadra hrvatske vojske školovanjem u inozemstvu s iskustvom iz Domovinskog rata. Mi uistinu možemo danas s pravom biti ponosni bez obzira na žalost na veliku žrtvu u Domovinskom ratu, ali dobili smo kvalitetne iskusne časnike koji uistinu mogu prenesti svoje znanje s unapređenjem ovog školovanja i sa iskustvima u svim zemljama Europe članicama NATO-a i sa iskustvom koje je taj časnik dobio u Domovinskom ratu i sa svim ovim iskustvima iz Hrvatske. Tako da ova Vlada promiče rad pa je tako u djelatnim vojnim osobama zbog koje službe odlaže u mirovinu ranije od drugih osiguranika u RH kroz zakonodavni okvir omogućava ponovo zaposlenje i rad. Znamo da je u hrvatskoj vojsci mjesto službe na cijelom teritoriju RH. Ministarstvo obrane kod prijema vodi brigu i o tome mjestu stanovanja, način i brigu i o interesima službe većine vojnika je raspoređena na mjestu službe koje je bliže njihovom mjestu stanovanja. Bez kvalitetnih i školovanih časnika nema ni jake hrvatske vojske. Transformacija Hrvatskog vojnog učilišta u Sveučilište obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman od posebnog je državnog interesa. Osnivanjem sveučilišta želimo biti nositelji vojnih programa jer to omogućuje daljnje jačanje hrvatske vojske. Sve aktivnosti usmjerene na jačanje sposobnosti hrvatske vojske kako bi u svakom trenutku čvrsto i snažno mogli odgovoriti na bilo koju ugrozu ili opasnost ili na bilo koju raspolaganju našem narodu i svim građanima. Danas hrvatska vojska je moderna i profesionalna organizacija, sposobna uistinu za učinkovito ispunjavanje zadaća i suočavanje sa svim sigurnosnim izazovima. Poduzimanje radni dostizanja smjernica u NATO-u gdje je znamo i sam BDP preko 2% dostizanje smjernica je preko 20%, u modernizaciju, opremanje i proračunu Ministarstva obrane u 2024.g. koji je više od milijardu eura. Ako se sjetimo da smo za vrijeme Vlade Zorana Milanovića da su naši časnici išli u Konzum da bi sebi kupili sendvič, danas moramo jasno to reći kupujemo Rafale. Da li je to, to nije hvala, to nije samohvala al to ako pogledamo rast, sposobnost, poštivanje i snagu hrvatske vojske i nacionalne sigurnosti svima nam je to jasno. Uvjeren sam da ćemo zajedno nastaviti jačati hrvatsku vojsku kao jednu od ključnih sastavnica sustava domovinske sigurnosti, izgrađivati obrambeni resor kako bi hrvatska vojska bila spremna provesti sve svoje misije, zadaće, definirane Ustavom i Zakonom o obrani. Čovjek naš vojnik je najvažniji dio sustava, na temelju je temelj snage hrvatske vojske. To će ova Vlada odlučno nastavlja poboljšavati uvjeti života i rada, standarda pripadnicima hrvatske vojske i na tom im trebamo dati potporu mi u ovome hrvatskom domu sa punim pozdravom i sa podržavanjem i podršku ovog zakona. Hvala lijepo. sada pozivamo poštovanog kolegu Vukasa govorit će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati. Izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege Pred nama je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u oružanim snagama i realno ovo je možda prejednostavan zakon i mislim da svi, sve zastupnice i zastupnici kad vide ovaj zakon da će manje-više podržat, konkretno radi se o jednom izmjeni jednog članka 1. točke 10. da se podigne dobna granica sa 45 na 50 godina za profesionalnu vojsku. I mislim da je to dobro, ja ću uvijek reći da je po meni to malo zakašnjelo, ali bolje ikad nego nikad i to je dobro jer mislim da naši profesionalni vojnici sa 45 godina kada izađe vani, a sami znamo da nemaju uvjete za mirovinu da se teško mogu u da nije dobro da ostanu bez posla i pitanje čime se oni više mogu baviti. Međutim, jutros slušajući raspravu imamo dva, tri smjera. Jedna vrsta rasprave je bila da sam se osjećao kao da mi danas živimo u nekom ratnom stanju, ja sam normalno došao na posao, ne vidim nikakvu ugrozu i mislim da su se pojedini saborski zastupnici ufurali u neko ratno stanje u neke ugroze. Geopolitičko okruženje sigurno nije dobro, rat u Ukrajini nije dobar. Kad je trebalo podržati obuku ukrajinskih vojnika mnogi su se sakrili u mišje rupe nisu imali hrabrosti podići ruku. Nas su svrstavali kao nekakve žetone nekoga, mislim onaj koji se nije osvijestio u kojim uvjetima živimo da se Hrvatska opredijelila za EU, da za NATO pakt tada nisu imali hrabrosti podić ruku i reć da osuđujemo agresiju Rusije na Ukrajinu, danas bi držali propovjedi. Drugi pojedinci žele stvoriti nekakvo alarmantno stanje kao da je Hrvatska u nekoj ugrozi, kao da bi trebalo sad preko noći odrediti kakav bi taj vojni rok ili neka izobrazba naše mladosti bila i mislim da to nije dobro. Ono što je sigurno da živimo u okruženju u kojem živimo, ne danas nego stotinama godina, da mi svoje susjede jedino što ne možemo mijenjati ne možemo mijenjati susjede, možemo mijenjati ustave i poslovnike, političke stranke, ali susjede ne možemo mijenjati i prema tome se trebamo prilagođavati i ne smijemo našu povijest zaboraviti. Ono što nije dobro, nije dobro da se događaju da hrvatski vojnici sa 45 godina ostanu na ulici i ne znaju šta ćeju sami sa sobom i to je činjenica. Drugo, nama treba profesionalna vojska, dobro obučena, dobro opremljena koja, koja će u svim svojim segmentima i u u zrakoplovstvu i u mornarici i u kopnenoj vojsci biti dobro opremljena i dobro obučena i ovim putem apeliram da se i riješi problem Brodosplita i isporuke ophodnih, ophodnih voj… ovih vojnih brodova i mislim da se ni to nije smjelo dogoditi. Danas se otvara i tema vojnog roka. Sada su puni mediji vojnog roka, da li treba vojni rok, ne treba vojni rok. Mislim da nijedna ozbiljna politička stranka ne može preko noći reći vojni rok danas. Treba to prepustiti struci. Treba se za to napraviti kvalitetna podloga da vidimo kakva bi to izobrazba naših mladih ljudi bila. Sigurno da mlade ljude treba obučiti. Možda bi se trebalo početi razmišljati o uvođenju nekog predmeta u školi i da se općenito mladost educira u kojem geopolitičkom okruženju živimo, da ih educiramo ne samo vezano za vojsku, nego da ih educiramo i u kako se ponašati u elementarnim nepogodama, potresima, poplavama ili tako dalje. Što se tiče nas u Klubu Socijaldemokrata mislimo da se trebaju povećati materijalna prava vojnika, da se trebaju povećati njihovi uvjeti i da se treba povećati motiviranost mladih ljudi da se pridruže u profesionalnu vojsku. A kako ćeš povećati motiviranost mladih ljudi? Pa povećat ćeš jedino tako da financijski možeš ih povećat i možeš ih povećat domoljubljem, drugi, treće tu nema. Međutim, ovo, ovo koliko danas plaće koje danas imaju profesionalni vojnici mislim da trebaju biti veće i da jednostavno osim tog nekog domoljublja i i samog afiniteta prema vojsci da i oni moraju biti financijski, financijski motivirani da uđu u vojsku. Znači u ime Kluba Socijaldemokrata mogu reći da ćemo mi podržati ovaj prijedlog zakona, ali isto tako i želimo naglasiti da ćemo podržati sva povećanja materijalnih prava vojske i da jednostavno u okruženju u kojem živimo moramo imati dobro motiviranu, dobro obučenu i dobro plaćenu profesionalnu vojsku. Došli smo do kraja klubova, sada prelazimo na pojedinačne rasprave, prvi se javio poštovani kolega Šašlin, izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice, kolege, pa evo htio bih re… nekoliko riječi reći o ovim izmjenama, prijedlogu izmjena zakona, ali prije nego što krenem o samom zakonu jednostavno smatram da je potrebito moramo se malo vratiti u povijest odnosno u razvoj Oružanih snaga odnosno Hrvatske vojske kroz ovih posljednjih 30 godina od Domovinskog rata na ovamo. Ja bih to na neki način podijelio možda u tri faze. Prva faza ona nastanka znači od '90.-te odnosno '91. godine pa sve do 2000. godine kad je Hrvatska vojska zaista izrasla u jednu respektabilnu vojnu silu, pobjedničku vojsku na ovim prostorima i zaista ostvarila one strateške ciljeve zbog čega i postoje sve vojske na svijetu. Ovaj, nažalost nakon tog perioda poslije 2000. godine došao je jedan period kad je nastalo raslojavanje odnosno na neki način odumiranje i raspačavanje da kažem te Hrvatske vojske. Imam osjećaj da su se pojedini ministri u tim periodima takmičili tko će smanjit više proračun za Ministarstvo obrane jer nam se činilo da je sve važnije osim obrane. Istina, situacija vojnopolitička i sigurnosna u Europi je bila takva pa su tako se ponašale i neke druge europske zemlje slično, međutim sigurno da to nije bilo dobro jer osim što se nije ulagalo u materijalna sredstva jako velika šteta se napravila i u kadrovskom smislu. Otpušeno je jako puno mladih ljudi koji su časnici sa iskustvom, dočasnici sa iskustvom Domovinskog rata koji su po meni mogli u tom periodu još jako puno svojih iskustava i znanja primijeniti i doprinijeti kažem još daljem razvoju. No, šta je tu je ovaj i taj period je trajao sve do tu negdje 2016., znači 15-ak godina kad ponovno počinjemo evo dolaskom Vlade Andreja Plenkovića na vlast na neki način shvaćati, a i političko sigurnosna situacija u Europi se pomalo, pomalo mijenja i naravno da to iziskuje i prilagođavanje tim novim sigurnosnim izazovima. Kad pogledamo, netko ne bi mislio da je to samo pusta slova odnosno priče, ja imam evo ovdje izvučene ovaj i činjenice konkretne. Kad pogledate proračune za u 2012. godini to je bilo 4 milijarde 828 milijuna i 51 tisuća kuna da bi se on smanjio 2013. negdje na 4,5 milijarde, pa onda 4 i 200, pa 4 i 200 nešto sitno tako da je ukupno u tih 4 godine mandata Milanovićeve Vlade negdje za 556 milijuna kuna smanjen proračun Oružanih snaga RH. To je ono što sam maloprije, što sam maloprije govorio i kažem te posljedice se osjećaju nažalost još i sada. hvala Bogu evo možemo reći da se situacija ipak znatno popravila tako da evo u ovoj godini odnosno za 2014. godinu taj proračun oružanih snaga odnosno Ministarstva obrane je veći nego ikada povijesno praktički najveći negdje oko milijardu i 173 milijuna eura, što je otprilike i u onim zadanim okvirima od oko 2% BDP-a, tu smo negdje oko 1,9 ako se ne varam tu me ispravite trenutno jel ali mislim da smo u jednom momentu bili čak i preko 2% ali ono što je svakako bitno to je da preko 20%, 20 i nešto posto se izdvaja za opremanje i razvoj. Znači to nije samo za nekakva materijalna prava hrvatskih vojnika nego upravo za opremanje i razvoj hrvatske vojske, što su i na neki način obveze naše sukladno članstvu u u NATO savezu jel. E sad malo da se vratim na same izmjene ovoga zakona. Nekome se to može činiti nekakve simbolične izmjene, praktički mijenja se jedan članak odnosno tri, ali zaista za one ljude na koje se to odnosi, a to su naši hrvatski vojnici, mornari, koji su ušli u sustav sa nekih 20-ak, 25 godina, oni praktički jednostavno nalaze se pred zidom i sa 45 godina starosti, našli bi se u situaciji da niti imaju prava na mirovinu niti mogu započinjati nekakvu drugu karijeru i zaista ove izmjene mislim da tim ljudima ovo život znači i da će na taj način osigurati njima i egzistenciju ali isto tako ono što po meni je vrlo bitno, da će velik broj ljudi koji su na neki način i deficitarni kadrovi. To su ljudi koji su sa iskustvom, koji zaista su proveli velik dio svog života u oružanim snagama, jednostavno potrebiti su i dalje sustavu jer jednostavno neke ljude nije jednostavno tako zamijeniti kao što netko misli, samo sad ćemo dovest nekog drugog na to mjesto i tako. Tako da ovaj, ove izmjene zakona kažem imaju višestruki značaj i zaista mislim da svi bi to trebali apsolutno, apsolutno Ono što se ovih dana po medijima sve više priča i govori to je pitanje služenja obveznog vojnog roka ili kako ćemo god to nazvati, možda sutra ili jednostavno izobrazba mladih naših mladića i djevojaka i Hrvatskoj. U svakom slučaju ovo što sam rekao mijenjaju se znači geopolitička situacija u Europi i naravno da i oružane snage RH moraju se prilagoditi tim novim izazovima i odgovoriti, odgovoriti na neki način na to. Dobro je da se mijenja i opća klima odnosno mijenje u i percepcija javnosti da doista Hrvatska vojska odnosno i pričuvni sastav i djelatni sastav moraju se na neki način osposobiti i ojačati jer jednostavno kažem, to situacija trenutno nalaže. Koji će to oblik biti, kakav će to oblik biti, to će reći struka. Tu je struka da kaže da li će to bit nekakvi tečajevi ili, ili obvezatni vojni rok, koliko će trajati to ćemo vidjeti ali u svakom slučaju mislim da se radi o potrebi edukacije, osposobljavanja preko 30-ak tisuća mladih ljudi što nije malo, što je vrlo izazovno s obzirom na i logističke kapacitete, potrebe obučnog kadra itd., ovaj i jednostavno treba osmislit da to bude na neki način u što je moguće kraćem periodu, kraćem roku kako bi ljudi mogli i svoje privatne obveze na neki način, vezano uz fakultete itd. rješavati ali s druge strane i da im se osigura da steknu ona temeljna kako vojna tako i druga opća znanja zaštite sigurnosti, prije svega samoga sebe, svoje obitelji, a onda ukupno i Hrvatske vojske odnosno hrvatske zajednice. Mislim da nemamo pravo jednostavno nemamo pravo tim mladim ljudima uskratiti ih za te sposobnosti jer zaista radi se o velikom broju mladih ljudi koji evo u ovih 15 godina odnosno od kada od 2007., '08. jel godine do sada jednostavno zakinuti za to i sada pomalo i oni shvaćaju da to nije, da to da, da nas ne bi generacije buduće prozivale mislim da moramo biti na visini zadaće i da jednostavno tim mladim ljudima to omogućimo. Evo ja ne bih više ovaj dužio ovim ako. Hvala vam puno. Imamo nekoliko replika. Prvi na redu kolega Mažar. Izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani kolega Šašlin, drago mi je da ste u svojoj raspravi usporedili manje dobra stanja u oružanim snagama RH i ova današnja. Međutim, još jedna stvar koja je napravljen snažan iskorak, a koji jako znači svakom dijelu RH pa tako i našima. Dakle dolazimo u Slavoniji i Baranji je povratak Hrvatske vojske u gradove. Osobno sam svjedočio što znači povratak vojske u Vukovar, ne samo iz aspekta sigurnosti, iz aspekta ponosa nego iz aspekta da je vojska tu da i ekonomski i socijalno i na bilo koji način pomogne građanima Vukovara i okolice. Rekli ste da se očekuje povratak vojske u Beli Manastir, praktički jedna bojna i možete li reći što će to doprinijeti ne samo vanjskoj granici RH nego i žiteljima cijele Baranje i koliko će to doprinijeti i razvoju toga kraja. Hvala kolega Mažar. Drago mi je da ste mi postavili to pitanje. Prvo nego što odgovorim reći ću da je hrvatska Vlada se inače opredijelila pa i ministar novi sad da, da jednostavno hrvatski vojnik će biti u centru pozornosti i to je sigurno, U sklopu toga je i povratak znači hrvatske vojske i u Podunavlje između ostaloga i u, u Baranju gdje je ta vojska i bila određeno vrijeme i gdje i sada imamo veliki broj hrvatskih vojnika upravo, upravo sa područja Baranje koji su u različitim dijelovima RH, od od Đakova do, do Knina raspoređeni. To će značiti puno i za njih ali će to značiti i za druge mlade ljude koji bi trebali i koji će doći biti raspoređeni negdje oko 600 do 700 ljudi u Belom Manastiru jer na žalost znamo da i demografska situacija na istoku Hrvatske nije baš najbolja i u tom u tom smislu bi to također puno značilo. Znači benefiti su kud i kamo veći od same da kažemo nekakve sigurnosne situacije. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Šašlin dobro ste govorili o nekim segmentima razvoja Hrvatske vojske, ali jednako tako ja ću vas podsjetiti bili su i segmenti kada je Hrvatska vojska jednostavno osakaćena odlukom predsjednika Mesića da se 12 generala umirovi, 20-tak stožernih brigadira. Jednako tako to su bili udarci na sve ono stečevine Domovinskog rata jer tada se pokazalo da svi u zapovjednom lancu zapovjednika i generala na različitim pravcima i oslobodilačkim operacijama su umirovljeni, potjerani su doma. Jednako tako i njihovi prvi suradnici. Svi oni su zapravo doživjeli to da ih se u javnosti prikazivalo kao nekakvim nepodobnima, teroristima i tko zna kakve sve epitete i nazive je u to vrijeme Hrvatska vojska doživjela. A onda poslije još jedan segment koji smo zaboravili, a to je kada su djelatnim vojnim osobama … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … ukinuli

kako onima koji su došli iz bivše JNA tako i …/Govornik se ne razumije./… bilo stvarno na vrhuncu. I na kraju krajeva to je možda i rezultiralo sve skupa pobjedom našom. Međutim, kasnije su na žalost uslijedili neki procesi koji su išli na uštrb upravo časnika, dočasnika koji su nastali u Domovinskome ratu. Mislim da to nije bilo dobro i na žalost posljedice toga se još i dan danas osjećaju. Vjerujem da će se to sve skupa ispraviti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Deur, izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani kolega Šašlin sigurno vaše iskustvo iz Domovinskog rata uspoređujete dva vremena, ali na žalost mi u Hrvatskoj moramo Hrvatsku vojsku i Ministarstvo obrane u nekoliko vremena sagledavati i sustav vrijednosti koje su se događale sa ovim danas nakon dolaska Vlade HDZ-a u zadnjih 8 godina što je napravljeno, koliko je poboljšan hrvatski časnik, vojni resursi i kad uzmete svu kvalitetu sposobnosti, a i ulaganje danas preko milijardu eura što do sad nikada od Domovinskog rata nije napravljeno. I u kojim okolnostima hrvatski časnik u misijama je priznat, sa kojom kvalitetom smo i s ponosom možemo danas reći s obzirom da smo imali veliki vakuum vremena od negdje 2012. koje su događale se izuzetno teške stvari … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Hvala kolega Deur. Pa apsolutno se slažem sa vama. Na žalost svjedočimo ponekad situacijama da Hrvatska vojska, hrvatski časnici, dočasnici uživaju veći ugled u stranim armijama, stranim vojskama članicama NATO-a, gdje redovito sudjeluju u mirovnim misijama nego što je to percepcija pojedinih grupa ili stranaka ili da kažem u samoj hrvatskoj javnosti. I sam sam bio na obuci, odnosno u Vojnoj akademiji u Budimpešti i osvjedočio sam se tome koliko upravo strane vojske respektiraju Hrvatsku vojsku kao pobjedničku vojsku koja ima ogromno iskustvo iz Domovinskog rata, a koja istovremeno i prati sva nova dostignuća jer svaki rat je drugačiji. Dva ista rata se nikad ne ponavljaju i upravo iz tog razloga evo i danas se radi na modernizaciji i osposobljavanju najnovijim vještinama, jer ono što je bilo u Domovinskom ratu sigurno više nikada neće biti tako. Hvala. izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Cijeli niz projekata u modernizaciji, opremanju koji je ova Vlada realizirala naravno predviđajući i ovu globalnu krizu. Izmjene i dopune naravno idu u korist djelatnih vojnih osoba. Državni tajnik je u svom izlaganju rekao da je proračun od 2016. godine do danas duplo veći. Kad je pak u pitanju ulaganje u Hrvatsku vojsku prva Bredly vozila su stigla pred kraj godine u Đuro Đaković na modernizaciju što će naravno biti i pomoć u onom gospodarskom dijelu kada je u pitanju moja Brodsko-posavska županija. Naravno na ministru, Vladi ali i na nama je raditi na tome kako zadržati postojeće naravno kadrove u Hrvatskoj vojsci kako i privući one nove. Evo vidimo da se vojska vratila u mnoge od gradova Republike Hrvatske što zaista podržavam, ali evo … …/Upadica predsjednik: Hvala./… … vi kao vojnik što mislite što još možemo napraviti kako bi olakšali i pomogli hrvatskim vojnicima. Hvala kolegice na pitanju. Pa sigurno je da osim materijalnih prava vojnika koja su vrlo bitna, ono što motivira ono što nadahnjuje mladog vojnika je sigurno i opremljenost odnosno obučenost. Opremljenost i rad na najnovijim sustavima, na najnovijem naoružanju kao što su sada nedavno došla vozila Bredley, odnosno jedna jedna prethodna bojna, odnosno nabavka Rafala itd. daje jednu motivirajuću snagu našim mladim ljudima da rade, znači na borbenim sredstvima koja idu u korak sa najnovijim sredstvima kojima se susreću u misijama NATO-a itd. Ne zaostajemo u tome i to je jako bitno, kažem pored onih materijalnih prava koja su naravno svakome vojniku i svakom čovjeku bitna, jako je bitno da taj čovjek bude dobro opremljen, da on dobro može baratati sa tim najnovijim sustavima koji kažem jednostavno stalno se usavršavaju i stalno se mora ići u korak sa novim. Hvala. **Jandroković, Hvala vam poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče Ministarstva obrane. Poštovani zastupniče Šašlin, pa evo meni je zadovoljno što danas mogu sudjelovati u ovoj raspravi. Vidimo da gotovo postoji konsenzus upravo o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Poboljšanje materijalnih prava koje ukazuje na jednu sigurnost i stabilnost i onaj respekt koje pripadnici Oružanih snaga i djelatne vojne osobe trebaju imati. Svakako da je istaknuto već nekoliko puta da su povećana velika ulaganja u tzv. obrambeni proračun uz ona materijalna, nabavka i naravno adekvatne opreme, ali i briga za samog vojnika odnosno za samog čovjeka. Ono što možda i nije bilo dosad istaknuto, a govorili ste i o povratku vojske u vojarne, demografskoj slici, sigurno je onda i poraditi i na stambenom zbrinjavanju samih vojnika, ali i dolaskom njihovih obitelji upravo tamo gdje ćemo ponovo aktivirati vojarne. Znači sigurnost na granicama Hrvatske, znamo da su sigurnosni izazovi veliki u okruženju, ali svakako, naravno, … .../Upadica: Hvala vam./... raditi na ovoj Hvala kolegice. Pa apsolutno ovaj, se slažem s vama da znači je taj teritorijalni razmještaj svakome vojniku, dočasniku, časniku je isto tako važan i bitan da bude što je moguće bliže svome domu, da ako je moguće, zasnuje svoju obitelj, da na neki način u tom, u toj sredini, osim kao djelatna vojna osoba bude uključen i u druge oblike društvenog života i doprinosi toj sredini ukupno, isto tako je važno da svaki taj vojnik osjeća se na neki način sigurnim u sustavu upravo kroz sustav upravljanja osobljem, odnosno kroz svoju vojnu karijeru da jednostavno ima mogućnosti napredovanja, ima mogućnosti ostanka u službi dokle god je to moguće i na kraju svoje karijere vidi sebe negdje u nekoj sredini gdje je, kažem, problem veliku većinu života i to je, to je onda na neki način dobar, dobar, dobra motivacija za te ljude da se na neki način i dalje zadrže u sustavu. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Evo, rok za prijave je istekao, tako da je ovo zadnja pojedinačna rasprava. Kolega Deur, izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče, evo, osvrnut ću se na jedno vrijeme, znam da je to dosta daleko bilo, ali kad je ministar Gojko Šušak tada sa hrvatskim generalima bio u posjeti SAD-u, tada ga je primio ministar obrane SAD-a William Perry gdje je došao sa svojim tada generalima ratnim, William Perry ga je pozdravio, pozdravljam ministra pobjedničke vojske. To nam sve govori da je najveća sila, a tada u svijetu na koji način je gledala na Hrvatsku vojsku i na Oružane snage. To nam pokazuje sa kojom ljubljavlju .../nerazumljivo/... prema domovini snagom tada koja je kratkom vremenu Hrvatska vojska postala velika sila gdje su specijalne postrojbe tada Hrvatske vojske bile jedna od najjačih, najbolje i najkvalitetnijih u svijetu. Nažalost u tom procesu 2000. g. dolaskom koalicije znamo sve što se događalo, od umirovljenja generala, obezvrjeđivanje Hrvatske vojske, a onda kad povučemo sad paralelu gdje nam je ročni sastav. Mi se danas u ovoj praznoj sabornici i već danima pokušavamo, imamo razne ideje do ročnike staviti mlade ljude u škole, dati im neko obrazovanje do razne razne stimulacija na koji način bi to trebalo biti. Mi smo sustavno obezvrijedili kao društvo Hrvatsku vojsku. Mi smo sustavno uveli tada da je to nešto što je nepotrebno, tada ministar Radoš koji je u kratkim hlačama znao doći kao ministar, a i to pokazuje od ovog što sam rekao na koji je način William Perry, ministar najjače sile na svijetu pozdravio ministra Gojka Šuška do ministra koji je došao nakon Gojka Šuška koji je znao doći u kratkim hlačama na neki kolegij. Ne govorim da bi stil odijevanja gospodina obezvrijedio na način na koji se sagledavala nacionalna sigurnost, na koji se način sagledavala Hrvatska vojska, vrijednost i žrtva na kojim je nastala ta Hrvatska vojska. Danas u 2024. g. sagledavamo što i na koji način razne naše kolege iz oporbe, šta je dobro da društvo dobije jedan sustav promišljanja da se danas nalazimo u .../Govornik se ne razumije./... vrlo ozbiljnim, kompleksnim okolnostima koje su nastale nakon početkom rata rusko-ukrajinskog pa i danas na Bliskom Istoku, u našem okruženju i da je Hrvatska kao članica NATO-a, EU, danas Schengena, granica mnogih migranata, mnogih situacija koje danas realno živimo. U ovih 8 godina Hrvatska vojska je napredovala u svim segmentima, od časnika, vojnika do materijalnih sredstava. Nisu to samo Rafalei, ali nisam spomenuo, sjećamo se vremena do dolaska tada ministra obrane Damira Krstičevića gdje je su naši časnici i vojnici, svi smo toga svjesni, išli su u Konzum da bi sebi obeskrbili hranu za dan koji su oni imali uz obuku i sve ostalo. Danas imamo Bradleyje, Rafale, imamo vojarne od Vukovara, Sinja, gdje su ljudi, imaju kvalitetno stanovanje i kvalitetan sustav vrijednosti. Da bi napravili kvalitetnog ročnika, moramo imati kvalitetnu percepciju u narodu koju smo izgubili. Ako se obezvrjeđuje hrvatski general, što se radilo 2000. g., koji je iznes'o Domovinski rat, hrvatski vojnik, branitelj, zašto se 2007., 8. zamrznulo? Pa vidjelo se da jednostavno od tolikog priziva savjesti gubimo cijelu sustav vrijednosti. Ali to danas zamrzavanje i dragovoljni, uvođenje dragovoljnog ročnika je danas uvod da možemo uistinu kvalitetno da je danas potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, predsjednik domovinske sigurnosti potpredsjednik Tomo Medved zajedno sa hrvatskom Vladom predsjednikom Plenkovićem mogu donesti uistinu u struku glavnog stožera najbolju analizu na koji način će sutra hrvatski ročnici bit u sustavu uz sve materijalne gdje moramo imati za te ljude na koji način će doć u vojarnu, koliko će ostati i koliko je ta obuka bitna za mlade ljude. Mi smo izgubili generacije mladih ljudi koji nemaju nikakvu spoznaju. Ne smijemo zaboraviti da smo domovinski … branili u Haagu, ne to da bi sad ulazio u proces hvala Bogu, ali moramo stvari staviti na stol da bi kvalitetno o njima raspravljali i zbog čega se danas nalazimo u ovakvoj situaciji, da nije jednostavno. Danas ćemo donesti jedan suhoparni zakon, a sutra šta bude bitno da smo to danas su izbori što naše kolege često iz oporbe se jave evo mi smo to, to je naša ideja. Ideja je dobra, dobro je da se o njoj rasprava ovo je i mjesto visoki dom da se raspravlja o tome, ali struka kvalitete, znanje, iskustvo moraju donest, a prije svega i financijski proračun. Sve ono što se dogodilo od potresa do covida, sve elementarne nepogode i situacije koje su nam se dogodile hrvatska Vlada ulaže preko milijardu eura u proračun Ministarstva obrane. Ja vjerujem da ovdje svi zajedno moramo biti svjesni u koju smo se situaciji u prošlosti nalazili i da nam to bude jedno iskustvo i opomena, da imamo generacije mladih ljudi koji nemaju nikakvu spoznaju, ne o naoružanju osim što su na YouTubu ili negdje pročitali ako ih je to zanimalo, mi danas moramo kao što se uvela percepcija o mržnji prema hrvatskoj vojsci i hrvatskom branitelju danas ta percepcija mora biti savjest i svijest da naša djeca bez panike i bez ružnih konotacija budu ponosni, naši mladi ljudi da mogu biti vojnikinje i vojnici svojoj domovini služiti. To je zadaća svih nas, a zadaća hrvatske Vlade će biti i Ministarstva obrane da to kvalitetno i najbolji način struka napravi. Zato uistinu iz ovog doma moramo pozvati ne da bi se s prošlosti bavili nego da bi nam bila opomena što smo radili, gdje je tko bio i na koji način su se stvari sagledavale. Da, ročnik da i to je jako bitno, ne samo zbog sigurnosne okolnosti nego mi narod smo koji gubimo koji mladi ljudi koji nemaju spoznaju nikakvu o događajima na kojima smo sagradili Hrvatsku državu na žrtvi, njihovih očeva, djedova, stričeva. To je nešto što mora biti jako bitno. Zato sam duboko uvjeren da je ovo pitanje bitno, ali da će Vlade RH kroz Ministarstvo obrane, kroz glavni stožer, kroz ljude koji znaju i koji imaju iskustvo napraviti najbolji analizu i predočiti ga hrvatskoj Vladi, HS-u i hrvatskoj javnosti. Hvala. Idemo s replikama, prvi kolega Mažar izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani kolega Deur dobro ste detektirali, oni koji su ne samo htjeli nanijeti negativnu sliku, obezvrijediti, sotonizirati hrvatsku vojsku, generale nego i hrvatske branitelje odjednom sada trče pred kamere vezano za brigu o proračunu, vezanu za brigu o hrvatskoj vojsci, vezano za vojni rok. S druge strane oni kojima su puna usta domoljublja, suverenosti, hrvatske vojske, slanje vojske na granice i jedni i drugi, ono što ja mogu danas ovdje vidjeti imaju jednu zajedničko, a to je da ih nema. Nema ih danas ovdje na svome radnome mjestu, nema ih u HS-u na točki dnevnoga reda kada se raspravlja o Oružanim snagama RH, kada se raspravlja kako poboljšati sustav, sistem i dati još bolje uvjete hrvatskome vojniku. Izvolite odgovor. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani zastupniče. Pa što reći, reći to da je kao što su naše kolege pojedine u svom aktivizmu omalovažavajući hrvatsku policiju i snagu koju hrvatska policija ima i kvalitetu, sposobnost tražili da se hrvatska vojska vadi iz vojarne. Znano kad vojska iziđe iz vojarne što to znači. Duboko sam uvjeren siguran u to da imamo kvalitetnu, snažnu hrvatsku policiju koja može odgovoriti na sve izazove koje ima, ali moramo se prihvatiti da aktivizam, vrijeđanje nisu djelo zakona ni odgovornosti, da se ne smiju informacije pretvarati u dezinformacije koje nažalost neki naši zastupnici rade i od toga rade kaos,

pa kontinuirano povećanje proračuna za Ministarstvo obrane vidljivo je i u projekcijama za 2025. 2025. i '26.g. i to je negdje oko 2% povećanje odnosno milijardu i 196 tisuća u '25. i negdje milijardu 197 tisuća u '26.g. i sad s obzirom na zaista velike i ambiciozne planove i oko samog opremanja odnosno nabavke novih borbenih sredstava i oklopnih vozila Bradley i Rafala i ophodnih brodova, ali isto tako s obzirom i na potrebe povećane za obuku i izobrazbu i ročnog sastava, ali i većeg broja djelatnog sastava, smatrate li da li će ta sredstva biti dovoljna ili će možda trebati još dodatna sredstva za isto? Hvala. (HDZ)** Poštovani zastupniče, pa sigurno i sami ste rekli, mi sa samim naoružanjem smo izišli iz jednog sustava u drugi gdje je jako puno, financijski jako velik proračun. Sve ono što je dosad u ovi nepunih 8.g. zacrtano i ono što je hrvatska Vlada rekla u svojim i kazala u svojim dokumentima je ispunjeno i više od toga. I vjerujem da u budućnosti ono što je zacrtano da će biti i bolje i kvalitetnije i ja sam uvjeren da će kroz Ministarstvo obrane i glavni stožer biti uistinu opremljen, hrvatski vojnik, hrvatski časnik uz sve znanje koje je potrebno u svim izobrazbama, a i ova tehnika koju se i nabavlja i koja dolazi da će biti spremna da može hrvatski vojnik i časnik kvalitetno upravljati i nositi sa svim izazovima koji u ovo vrijeme koje živimo danas nam donosi. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Deur, govorili ste o anomalijama koje su se događale kroz povijest HV-a, pa tako se moramo prisjetit i vremena ministra Kotromanovića i Tafre, kako su oni to elegantno riješili da su djelatnim vojnim osobama ukinuli staž osiguranja sa povećanim trajanjem radi racionalizacije troškova i financijskih ušteda i to Uredbom sa zakonskom snagom u kolovozu 2012.g., ukinuli su to pravo za oko 7 tisuća vojnika i vojnih osoba raspoređenih u granama, Hrvatskom vojnom učilištu i glavnom stožeru i to prikazali kao uštedu od 70 milijuna kuna. S druge strane onima koji su imali profesionalnu nesposobnost za profesionalnu službu, a raspoređeni su na djelatna radna mjesta, njih 31. visokog časnika i generala Hvala vam lijepa. Izvolite odgovor. Hvala poštovani zastupniče, pa vi ste manje-više kroz svoju, kroz svoje pitanje dali odgovore. Nažalost, to je ono što danas i kroz ovaj današ…, zakon donosimo. Kad kažemo ispravljanje nepravdi, to je jednoj ozbiljnoj državi vrlo neozbiljno. Nažalost, nije bilo znanja, nije bilo prepoznatljivosti i nažalost nije se kvalitetno pristupalo i pristupilo onome što se tada događalo. Izgubili smo možda najbolje i najkvalitetnije ljude u sustavu Ministarstva obrane. To moramo biti svjesni, godine su prošle, biološki je sve otišlo, ali mi smo u tom vremenu zbog neznanja, a možemo reći i nesposobnosti izgubili najkvalitetnije ljude koji je tada, koji su iznesli Domovinski rat i to je jedna od najvećih naših možemo reći tragedija, zato i danas ova Vlada već 8.g. ispravlja te situacije i pokušava vratiti čovjeka na prvo mjesto i dati mu spoznaju vrijednosti Domovinskog rata kroz koji se prošlo, ali i ono sutra što se može dogoditi, a to je sigurnost građana. Hvala. Poštovani kolega Deur, sami ste rekli kako se godinama segment Oružanih snaga i zapostavljao i dovodio dosta na niske razine. Danas svjedočimo velikim ulaganjima i poboljšanju stanja u Oružanim snagama. Hrvatski vojnik je na ponos svima nama njihovo zadovoljstvo u svojoj službi nam je izuzetno važno. Govorili ste o mladima i njihovoj percepciji prema HV-u i hrvatskom vojniku koji su taj dojam stekli zbog svih onih koji su odnosno koji nisu stavljali hrvatskog vojnika i HV u prvi plan nego u nikakve čak planove svog političkog djelovanja. Što vi poručujete mladima koji razmišljaju o tome postati ili ne hrvatski vojnik u Oružanim snagama RH? Poštovani zastupnik Deur. dali živote da bi danas imali svoju domovinu. Danas živimo u sigurnoj, lijepoj, ali sigurno prije svega da svi zajedno gradimo da bude bolja i još bolja hrvatska država, da budu ponosni ako uđu u Oružane snage jer to je u biti, uistinu služiti svojoj domovini je nešto što je najsvetije. **Reiner, Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani zastupnici. Poštovani kolega Deur, vi ste nam u svom izlaganju dali neku retrospektivu vezano uz neke ranije godine i načine kako smo se ophodili i ponašali prema Oružanim snagama Oružanim snagama RH. Ali svakako evo istaknut ću da i vi i g. Đakić i g. Šašlin itekako možete relevantno govoriti jel ste od početka nastanka Oružanih snaga RH sudjelovali i kao pripadnici samih snaga u Domovinskome ratu. Ono što je danas važno, govorimo o budućnosti, govorimo i kako motivirati mlade na aktivaciju u vojnu službu, a svakako danas su u vremenu digitalizacije, modernih tehnologija, modernizacijom i same opreme i materijalnom, materijalnom u Oružanim snagama važno je spomenuti i taj aspekt da mladi sigurno traže i takvu priliku i takva radna mjesta i da o tome treba svakako u budućnosti voditi računa kako i posebni dijelovi Oružanih snaga RH trebaju biti opremljeni i spremni i za one kibernetičke izazove s kojima se susrećemo. **Reiner, Željko Kolegice, vi ste uistinu sada otvorili jedan vrlo bitan sustav, a to je da je cjelokupno društvo, pa sva ministarstva i cijeli sustav su da nije samo Ministarstvo obrane samo koje će se nosit sa tim izazovima, da je jako bitno jedna poveznica i sinergija koja će se događati u spoznaji mladog čovjeka da prepozna važnost sigurnosti i što je to Ministarstvo obrane, da to nije jedan suhoparni trenutak kad obučete uniformu. Da je to jedna široka, kvalitetna i i njegova i osobna perspektiva i pa prije svega, da se čovjek, gdje se mladi ljudi mogu tražiti u svojim ambicijama, u svojoj karijeri i da uistinu imaju puno toga naučiti i da imaju i od koga naučiti. To je ono jako bitno i zato vjerujem i danas i ministar Anušić da će uistinu sa cijelim timom, sa hrvatskom Vladom napraviti da to bude jedan novi trenutak gdje će biti trenutak koji će dati jednu dodatnu spoznaju i još bolju za za hrvatskog vojnika, za časnika i u njegovoj karijeri i kvaliteti života. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Pa evo, na kraju smo prijedloga izmjena i dopuna Zakona o službi u Oružanim snagama o kojima možemo reći da je ovim činom pokazuje se, iako on već sada je u važećem dijelu, on je donesen kao uredba i sada se pretvara u zakon i vjerujem da je dobrodošao svima onima koji su krajem godine navršavali 45. g., oni su ostali u službi i danas vrše svoje funkcije i svoje dužnosti u Hrvatskoj vojsci. U nizu onih mjera koje su donesene od 2016. do danas, jasno se vidi da ova mjera koja danas pretvaramo u zakon i o kojoj raspravljamo je dobrodošla kako bi ti ljudi ostvarivali mogućnost umirovljenja poslije svoje službe, poslije svoje časne službe, a vjerujemo da je časna jer Hrvatska vojska u svim svojim misijama, u svim svojim angažmanima do sada, pokazalo je izuzetne rezultate koji govore i kroz zadnje vježbe koje su održane 5. siječnja 2024. g. u R. Poljskoj, tj. Natjecanje 37 elitnih vojnika, hrvatske vojske, rumunjske vojske, poljske i SAD-a, kao 1. mjesto i 2. mjesto ostvarili su hrvatski vojnici. I to je ono što čini hrvatskog vojnika, bez obzira na to što nema materijalne resurse onakve kakve imaju druge vojske svijeta koje su u NATO savezu, bez obzira na to što njihova volja, želja obučenost govore o tome da još postoje spremnost hrvatskog vojnika koji najbolje odražava svoje vojničke dužnosti i sposobnosti spram svih modernih vojski svijeta, a naročito SAD-a koje su bile na tom natjecanju i pokazale su izuzetne rezultate. Stoga zahvaljujem se svima onima koji su ih pripremali, koji su ih obučavali i koji su s njima odradili ovaj veliki posao, a i danas rade u svojim zadaćama i misijama diljem svijeta, naročito u prednjoj prisutnosti NATO saveza u Poljskoj. Vjerujem da kroz ovaj Zakon smo iščitali danas kroz naše rasprave sve ono što se događalo kroz vrijeme u Hrvatskoj vojsci, a možemo ustvrditi kroz jasne pokazatelje da od 2012. do 2015. g. je standard hrvatskih vojnika, dočasnika, časnika, ali jednako tako i proračun koji je spao na 4 milijarde i 272 milijuna kuna je bio najniži skoro u povijesti, ali možemo reći da je danas taj isti proračun skoro duplo veći i iznosi 8 milijardi 830 milijuna ili milijardu i 172 tisuće eura. To je ono što je osiguravanje materijalnih resursa koje ni sada možda još uvijek nije izuzetno dovoljno, ali je u onim segmentima koje koje čine modernizaciju, koje čine tehnološki napredak, koje čine povećanje plaća, a vidjeli smo u raspravi i rekli smo o tome da je ministar u prošloj godini u 12. mj. donio svoju odluku o povećanju od 10% na plaće službenika i namještenika u Hrvatskoj vojsci. Moramo i danas podsjetiti kako se ne bi nikad više dogodilo, a ne smije se dogoditi devastacija Hrvatske vojske kao jednoga od stupova obrane i sigurnosti hrvatske domovine. Vjerujem da to svi moramo bit svjesni i u većini se događalo da smo u našim raspravama, kada smo poboljšavali, kad smo donosili strategije, kada smo donosili zakon o službi, Zakon o Oružanim snagama, kada smo raščlanjivali dostignuća i vrijednosti Hrvatske vojske, puno puta bili u zajedništvu i slozi na odborima, no međutim, događale su se stvari kada se preko koljena događalo nešto što se nije smjelo dogoditi. Znači smanjiti dodatke na plaće vojnika, terenske dodatke, specijalističke dodatke, sve ono što se dogodilo kao odraz zapravo nerazumijevanja ili osvete ili mržnje prema Hrvatskoj vojsci, a onda kroz establišment medija okarakterizirati, kriminalizirati Domovinski rat, sve njegove dionike, tako i Hrvatsku vojsku u cjelini staviti na margine događanja. Iako i danas vidimo da je Hrvatska vojska … .../Upadica: najprihvatljivija i da je najznačajnija u koju najviše se vjeruje. Nadam se da se ovakve anomalije neće više nikad dogoditi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.

Poštovani državni tajniče

Sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić, izvolite.

će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić, izvolite.

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić, izvolite.

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić, izvolite.